Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 12. a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o biljnom zdravstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 760. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Stjepan Mikolčić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Izvolite. Razlozi za izmjene i dopune Prijedloga zakona o biljnom zdravstvu isključivo su usklađivanje sa Zakonom o upravnom postupku, odnosno otklanjanjem mjerila u poglavlju 23. Praktički ove izmjene i dopune koje radimo kroz članak 54. vezane su na provođenje upravnog postupka u smislu kada se izda rješenje stranka ima pravo na žalbu. Žalbeni rok koji je bio do sada definiran osam dana produžuje se na 15 dana i u inspekcijskom nadzoru pri provođenju upravnog postupka primjenjujemo također evo novo dvostupanjsko načelo da prvi stupanj upravnog nadzora inspekcijskog postupka vrši naš inspektor u regionalnoj ili područnoj jedinici. Drugi stupanj praktički rješava Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske koje se imenuje pri ministarstvu. Također ovdje definirano je povjerenstvo, Vladino povjerenstvo od tri člana sa pet godina iskustva određenih stručnjaka odgovarajuće stručne spreme. Upravo i ovaj zakonski prijedlog predlažemo da ide po hitnom postupku sa ciljem što skorijeg završenja pristupnih pregovora za članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. I ovdje smo imali amandman Odbora za zakonodavstvo koje je nomotehničke prirode kojeg prihvaćamo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HNS-a, HSU-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite.

Primarni cilj biljnog zdravstva jest zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama sprječavanja unošenja i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnost određivanje vrsta štetnih organizama, omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, kao i zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama. Uvođenjem biološke zaštite i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, znači isto tako omogućavanje izobrazbe i podizanje svijesti stanovništva o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja. Tijekom rasta i razvoja kultivirano poljoprivredno bilje i bilje koje slobodno raste u prirodi trajno su ugroženi štetnim organizama poput kukaca, grinja, korova, bakterija, gljiva, virusa i drugih štetnih organizama, bilo da se njima hrane, uzrokuju biljne bolesti ili su njihovi nametnici. Štetni organizmi bilja najčešće ne predstavljaju izravnu opasnost za zdravlje ljudi i životinja, ali svojom pojavom u većim razmjerima mogu utjecati na smanjenje prinosa ili kvalitetu hrane biljnog podrijetla. Mogu isto tako prouzročiti velike gospodarske štete, a u drastičnim slučajevima utjecati i na nestanak određenih biljnih vrsta. Da bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih usjeva i prinosa poljoprivrednih proizvoda, te zajamčila sigurnost trajne opskrbe stanovništva hranom biljnoga podrijetla, prijeko je potrebno provoditi zaštitu bilja od štetnih organizama. Pritom je potrebno uvažavati temeljna ustavna načela da su vode, zemljišta, šume biljni i životinjski svijet, i drugi dijelovi prirode od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu. Važećim zakonom i provedbenim propisima u koje su ugrađeni i ostali propisi EU-a iz područja biljnog zdravstva, stvoren je suvremeni i pravni temelj za uspostavu sustava zdravstvene zaštite bilja kao i drugih država članica Europske unije, glede usklađenosti, i to sanitarnih mjera koje vrijede na zajedničkom tržištu. Isto tako primjenom međunarodno priznatih načela standarda procjene rizika i drugih znanstveno utemeljenih mjera na području zdravstvene zaštite bilja. Međusobnu suradnju i razmjenu podataka informacija iz baza podataka koje se odnose na područje biljnoga zdravstva, uklanjanje prepreka o međunarodnoj trgovini biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima. Isto tako uvođenje upisnika proizvođača, prerađivača uvoznika i distributera bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta te sustava biljnih putovnica, obavljanje fito sanitarnih pregleda izdavanje biljnih putovnica za određeno bilje koje se premješta unutar jedinstvenog tržišta uspostava i razvoj informacijskog sustava, te obvezu izvješćivanja i vođenja potrebnih evidencija. Republika Hrvatska se kao i sve zemlje u okruženju suočava s potrebom prevencije korupcije, posebice u aktivnostima i radu državnih tijela. S tim u cilju usklađivanja načina rada svih državnih tijela usvojena zajednička obaveza da se usvoje i usklade svi zakoni sa Zakonom o općem upravnom Ovim zakonom se uređuje da se u postupanju u rješavanju u svim upravnim stvarima primjenjuju odredbe ZUP-a, ujedno ovim prijedlogom omogućit će se transparentan način postupanja uz primjenu načina i postupaka u u svim upravnim stvarima na način propisanom ZUP-om. Još jedanputa klub HDZ-a će podržati ove izmjene. Zahvaljujem se. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu pojedinačnu raspravu, uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu, sa konačnim prijedlogom ću podržati iz razloga što on mijenja i dopunjuje na dobar način važne odredbe važećeg Zakona o biljnom zdravstvu, a u svrhu usklađivanja, znači načina rada svih državnih tijela. Ovim prijedlogom se uređuje da se u postupanju u rješavanju u svim upravnim stvarima primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku i ovim prijedlogom će se omogućiti transparentni način postupanja uz primjenu načina i postupaka u svim upravnim stvarima, na način propisan dakle Zakonom o upravnom postupku. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osiguravati dodatna novčana sredstva u državnom proračunu, a donošenje po hitnom postupku je predloženo, budući da se radi o utvrđenim mjerama koje moraju ispuniti pojedina tijela zbog usklađivanja u poglavlju 23. pravosuđe i temeljna prava. U važećem Zakonu o biljnom zdravstvu određena su bitna pitanja iz područja biljnog zdravstva, te je stvoren temelj za donošenje ostalih akata, koji će omogućiti daljnju harmonizaciju propisa Republike Hrvatske, sa pravnom stečevinom zajednice. Zakonom je osigurana i uspostava sustava koji omogućava odgovarajuću zdravstvenu zaštitu bilja, kao i u drugim članicama dakle Europske unije, glede usklađenosti u provedbi mjera, ali i ispunjavanju zahtjeva koji vrijede na zajedničkom tržištu. S obzirom da su u važećem zakonu precizno definirani svi poslovi i zadaće zaštite bilja koji proizlaze iz prihvaćenih i potpisanih međunarodnih ugovora, te je razgraničena dužnost glavnih nositelja tih poslova, i time je stvorena osnova, pravna osnova znači za transparentnije oblikovanje područja biljnog zdravstva, ali je uspostavljena i jasnija hijerarhija odgovornosti za navedeno područje, evo to su razlozi, pozitivni za podržati ovaj prijedlog. Ali evo na kraju svoje rasprave ću malo podsjetiti da evo tijekom rasta i razvoja, znači kultivirano poljoprivredno bilje i bilje koje slobodno raste u prirodi, da su oni trajno ugroženi štetnim organizmima, organizmima bilja, znači poput kukaca, grinja, korova, bakterija, virusa i drugih organizama, i da ti štetni organizmi najčešće ne predstavljaju izravnu opasnost za zdravlje ljudi i životinja, ali svojom pojavom u većim razmjerima mogu utjecati na smanjenje i prinosa, ali i kvalitetu hrane biljnog podrijetla, te mogu uzrokovati i velike gospodarske štete, a u krajnjim slučajevima utjecati i na nestanak određenih biljnih vrsta. Da bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih usjeva i prinosa, te zajamčila sigurnost trajne opskrbe stanovništva hranom biljnog podrijetla, znači prijeko je potrebno provoditi zaštitu bilja od štetnih organizama, a pritom je potrebno uvažavati temeljna ustavna načela da su vode, zemljišta, šume biljni i životinjski svijet, i drugi dijelovi prirode, od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, i imaju njenu osobitu zaštitu. Biljno zdravstvo različito utječe dakle i na zaštitu okoliša, i prirodnih resursa, jer mjere koje se poduzimaju, dakle u cilju iskorjenjivanja i suzbijanja štetnih organizama bilja, ako se ne provode na pravi način, mogu negativno utjecati na okoliš. Nadalje određeno bilje poput korova, a invazivne vrste također mogu izravno naštetiti okolišu, nadalje treba voditi brigu o čuvanju i unapređenju prirodnih resursa za sadašnje, ali i buduće naraštaje, kao i o napređenju prirodnog ruralnog eko sustava i nasljeđa, a očuvanje prirodnih izvora pitke vode predstavlja znači hrvatsku stratešku konkurentsku prednost. Nadalje biljno zdravstvo različito utječe i na održivi razvoj poljoprivrede i osiguranje dovoljnih količina hrane, jer štetni organizmi bilja izravno utječu na smanjenje prinosa i kvalitete poljoprivrednih proizvoda, te na povećanje troškova proizvodnje, primjena jedinstvenih fito sanitarnih mjera dogovorenih na razini Europske unije, a određeni broj na globalnoj razini utječu na uravnoteženu međunarodnu trgovinu hranom. Međunarodne fito sanitarne mjere trebaju biti utemeljene na znanstvenim dostignućima, vodeći brigu da nemaju negativan utjecaj na međunarodnu trgovinu, što uvijek i nije slučaj i racionalne fitosanitarne mjere jedna su od komponentni reforme zajedničke poljoprivredne politike politike EU. Podsjetit ću i da je RH izradila i strategiju kojom su točno definirani do 2013. godine što sve u ovom segmentu trebamo i moramo raditi. Hvala lijepa.